**Miroslav Aleksić** Zahvaljujem predsednici.Poštovani kolege poslanici, poštovani građani Srbije, da, danas po prvi put u mojoj poslaničkoj karijeri se na dnevnom redu nalazi zakon iza koga je stala i opozicija, zapravo Predlog zakona, i naravno da je to nešto što jesmo mi tražili u okviru izbornih uslova i naravno da smo to tražili mnogo ranije i naravno da ste nam pojeli vreme od 20. marta i niste to radili nama, to ste uradili građanima Srbije, uradili ste svim onim ljudima koji su glasali u decembru za nas, preko milion glasača u Srbiji.Pozivali smo ranije da sednemo da razgovaramo o preporukama ODIHR-a, da se dogovorimo na vreme koje su to prioritetne preporuke koje se mogu implementirati i apelovali na to da je to dobro pre svega za Srbiju i za građane Srbije, da je dobro za vlast, da je dobro za opoziciju. Naravno, sve je krenulo sa zakašnjenjem. aprila nismo postigli dogovor 3. aprila, itd.Naravno, jasno je da vi i te kako imate dobre strategije, manipulatorske sposobnosti, znate kako da kupite vreme itd.Došli smo dotle da, evo, maltene u predvorje samih izbora trebamo da danas promenimo taj zakon, ali ja neću da kažem da je to loše. Koliko god da je taj pomak mali i nedovoljan jeste neki i nekakav.Kada govorimo o slobodnim izborima i onome što se dešavalo u decembru mesecu, pa možemo se upirati koliko god hoćemo sada da kažemo da se nešto desilo ili nije. Desilo se sve i svi su videli i to je potpuno jasno. Dakle, sve one slike, svi oni snimci, sva svedočanstva ljudi, a da ne govorimo šta prethodi tim migracijama, a prethodi i potpuna uzurpacija medija sa nacionalnom frekvencijom, tabloidna, brutalna kampanja, pritisak na birače, pre svega one koji rade u javnom sektoru i koji dobijaju kvote i zadatke koliko ko mora kapilarnih glasova da vam donese, kupovina glasova na različite metode od ljudi koji su u stanju socijalnih potreba, pa sve do privatnih firmi kojima ili pretite inspekcijama ili im kažete - dobićete sredstva, ali i pod uslovom da obezbedite toliko i toliko glasova.Funkcionerska kampanja koja ne prestaje. Svakoga dana u godini ste u funkcionerskoj kampanji. Opozicija se targetira, govori da smo mi izdajnici, lopovi, da želimo loše našoj zemlji, strani plaćenici i ko zna kako nas sve niste nazivali.Ali, ovog puta ste otišli korak dalje i odlučili da pored svega toga što koristite uzurpaciju vlasti i volje građana, krenete sa preseljavanjem ljudi u Srbiji iz grada u grad, prvo u Beograd jer ste svesni da vas Beograđani neće, a onda ste shvatili da to može da se radi za neka druga mesta itd. što je pre svega skandal moralni, a o institucionalnom i da ne govorim i zakonskom.Znate, da postoje slobodni izbori u Srbiji, ne bi razgovarali o ODIHR preporukama, niti bismo imali ove sastanke koje smo imali, niti bi danas razgovarali o ovom načinu da se nešto uradi sa ovim zakonom, nego bi kao što se to desilo nedavno nedavno u Hrvatskoj i pre toga u Crnoj Gori - završili se izbori, sutradan se zna ko je pobedio, ko formira Vladu, ko koliko ima glasova, jedni drugima čestitaju, idemo dalje.Toga u Srbiji nema i nema ga zato što ste zarobili državu. Zarobili ste institucije i pogazili zakone, i to je ozbiljan problem. To znači da uzurpirate vlast, jer ako je sve što govorite dobro, ako građani Srbije dobro žive od vaše politike koju vi vodite ovde punih 11 godina, pa što se onda bojite da date slobodne i fer izbore? Zašto radite sve ovo što radite?Pustite građane neka svojom voljom i u Beogradu i u Nišu i u Subotici i u Leskovcu kažu šta oni misle o vašoj vlasti, neka vas ocene.Pustite opoziciju da može da koristi nacionalne frekvencije. Dajte neke druge ljudi koji vas ne podržavaju da mogu da se tu pojavljuju. Ne, sve držite u grču i sve ste naravno zarobili. Zarobili ste zato što sve institucije danas nisu u službi građana Srbije, nego režima Aleksandra Vučića.Moram da vam kažem da imamo institucije i da je tužilaštvo radilo svoj posao već bi neki iz Ministarstva unutrašnjih poslova zbog lažnih prebivališta i ubacivanja ljudi masovno fiktivno na adrese u Beogradu bili uhapšeni i procesuirani. Isto tako, i oni iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koji su krivotvorili birački spisak, menjali, vraćali itd.Imamo situaciju da se ništa ne dešava, da tužilaštvo u Srbiji na čelu sa Zagom Dolovac nije videlo ni Arenu, nije videlo sada ni Malu Krsnu, nije videlo nijedno svedočanstvo, ali ja ću pozivam i sve njene kolege iz tužilaštva da pogledaju šta se ovih dana dešava u Crnoj Gori. Doći će taj scenario i ovde u Srbiju, mnogo brže nego što oni možda misle.Nema, gospodo, ni prosperiteta ni razvoja zemlje bez demokratije koja je preduslov da možemo da budemo prosperitetna i napredna zemlja.Nažalost mi smo postali naprednjačka zemlja, a ne napredna zato što jedna grupa ljudi odlučila da nema izbora u Srbiji od 2012. godine i evo živimo u tom filmu i dan danas gde nam svakog dana poručujete da će biti sve super. Zbog toga što nema slobodnih izbora, zato ste i mogli da uradite sve što ste uradili sa zakonima i sa institucijama. I šta imamo u praksi, šta je posledica toga? Posledica je toga da na primeru slučaja Jovanjice proganjate policajce koji su otkrili proizvodnju marihuane, pohapsili one koji su tu bili akteri događaja i sada su njima ugroženi životi, fotografišete ih sa decom, a narkodileri se šetaju po televizijama sa nacionalnom frekvencijom i govore kako je u stvari u Srbiji dobro i kako su oni pošteni.Znate, da imamo zakone i državu institucije zbog Sava Male i rušenja objekata tamo bi neko odgovarao. U centru Beograda ste tada srušili državu i niste do dana današnjeg rekli ko su ti ljudi koji su sa fantomkama i bagerima rušili nečiju privatnu imovinu.Takođe, imovinu.Takođe, ne bi se dogodilo da posle 11 godina vaše politike Kosovo i Metohija budu potpuno razvlašćeni, a naši građani dati u ruke Aljbinu Kurtiju, oni koji su ostali, jer najveći progon Srba sa Kosova se desio u poslednjih 11 godina zato što je država Srbija sve nadležnosti koje je imala dole predala u ruke Albancima. Na kraju to je završeno sa dinarom, sa tablicama, sa dokumentima, a evo sada kukate kako su vas prijatelji iz sveta prevarili, pa će Kosovo da postane i član Saveta Evrope, što naravno je loše, što naravno da je nedopustivo, što naravno da direktno podriva osnovne principe Evrope, a to su teritorijalni integritet i suverenitet svih zemalja članica, ali je pitanje zašto to ne važi za Srbiju i kako smo mi, odnosno vi vašom politikom doveli do te situacije da se danas o tome raspravlja.Naravno, da imamo slobodne izbore, institucije i zakone, ne bi se zagubili potpisi vezano za litijum i ne bi se razgovaralo o tome da se raskopa i razori pola Srbije zato što neko hoće da ostvari profit od stranih kompanija.Dakle, malo nam je ono što se dešava u Boru i Majdanpeku, tamo ste dali Kinezima zlato, bakar, nego ajmo sada da nastavimo dalje da raskopavamo Srbiju, jer poljoprivreda je uništena, ljudi sa sela rasterani, ajmo sad svi da kopamo u u rudnicima i da prodajemo ono što imamo, što je naše za 3% rudne rente koja je najmanja u svetu.Znate, da imamo izbore slobodne institucije ne bi mogao da nastane najmonstruozniji klan, klan Veljka Belivuka koji je ovde krao, ubijao, masakrirao. Pritom, vrlo često služio aktuelnom režimu kada su trebali da se obračunavaju sa opozicijom, kad su razbijali proteste, kad su eto, bili po potrebi da ovde ispred Skupštine brane ovaj objekat u vreme korone kad su se dešavali protesti, a isto tako bi odgovarali i oni koji su u izvršnoj vlasti od 2011. godine direktno umešani u razno razne poslove sa državom do dana današnjeg, ni jedan nije odgovarao osim ovog vašeg predsednika sa Palilule koji je kupio avion. Dakle, pitanje šta će biti sa njim pošto vidim da ga brani Đukanović, koga god uzme Đukanović da brani taj nekako dobije zaštitu u pravosuđu Srbije, koje je takođe zarobljeno.Znate, ministar finansija je sinonim za nepoštenje, za prevare, nije dao odgovor ni za jednu stvar koju su mu stavili na teret. Niste ni vi gospođo Brnabić i vaš braj je imao poslove sa državom isto. Ništa. Da ne govorim o stotinama primera raznih funkcionera po dubini, dakle vama je sve dopušteno, dopušteno vam je zato jer ste uzurpirali državu i vlast.Naravno, imamo i nove klanove opet neki klan kog čine ljudi sa Kosova nekada Šiptar i Kum danas Radojčić i Zvonko. Ljudi rade sve u Srbiji. Grade puteve, grade zgrade, podizvođači su za razne strane kompanije, voze se helikopterima po zemlji Srbiji, privatizuju šta im padne na pamet. Milan Radojičić direktno odvede nekoliko ljudi u smrt vi kažete on je heroj, sve u radu, zatvorili ste ga, odnosno bio je na saslušanju u Tužilaštvu dva sata, pustili ste ga, čovek priznao sve da je to njegova akcija, da je on naoružavao ljude. Šta se desilo? Ništa. Ali, zato oni koji su razbili dva prozora na Starom dvoru ležali su u zatvoru 30 dana. oni su veći neprijatelji nego što je Radojičić i njihova odgovornost sigurno veća.Naravno, kad govorimo o pravosuđu možemo videti i kakav je epilog slučaja sa kumom Nikolom Petrovićem, kum Aleksandra Vučića, za koga postoji beleška da je bio pod dejstvom kokaina kada je sa svojim Meklarenom uradio te dve žene koje su povređene. Naravno, šta je epilog? Sve u redu.Znate, ne može država Srbija da ide napred u takvom ambijentu. Zato vas pozivam da shvatite da svaka vlast ima svoj početak i kraj i da je mnogo bolje da sada počnemo barem malo da stvaramo uslove za normalniji politički život, da građani mogu sami da biraju svoje predstavnike, a ne da ih proganjaju vaši aktivisti ako vide da su lajkovali nekom opozicionaru post, a ne da one koji rade za pedesetak hiljada dinara plate u javnim sektorima kažete ako ne doneseš toliko i toliko kapilarnih glasova, bićeš premešten, nećeš moći tu da radiš itd. To nije demokratija, to nisu demokratske vrednosti, to je uzurpacija. Sve dok je tako nećemo imati izbore kao što imaju susedne zemlje u okruženju Republike Srbije, ali da vam kažem, sve to što se dešavalo povlači za sobom i odgovornost. Svi oni koji su na taj način upravljali državom Srbijom će odgovarati pre ili kasnije.Naravno, moć je i povrh svega toga u rukama građana Srbije. Građani Srbije pokazuju iz dana u dan da neće više da ćute i da trpe taj pritisak. Građani Srbije su 17. decembra u nikad težim izbornim okolnostima poslali vrlo jasnu poruku, pogotovu ovde u Beogradu, gde niste mogli da formirate vlast i gde ste izgubili u velikom broju opština vlast. Zato što vas neće Beograd, a neće vas ni Srbija.Znam

Trebate da zadužite Republiku Srbiju po rečima Aleksandra Vučića za novih 17 milijardi. Znate, EKSPO u Dubaiju je koštao sedam, osam milijardi, u Kazahstanu tri milijarde. Taj u Kazahstanu je bio sa temom „Energija budućnosti“, a ovaj naš sajam koji organizujete u Beogradu je „Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve“. To je radni naziv EKSPA za koji ste planirali 17 milijardi, kroz leks specijalis. Zašto? Zato da bi sve bilo netransparentno, bez toga da javnost ima uvid u to, opozicija. Zašto? Zašto da se ugovaraju poslovi bez tendera, transparentno? Zašto da se nešto plaća skuplje? To su pare građana Srbije. To su odgovori koje nemate. Zašto hale koje se prave će koštati toliko, kao nigde do sada?Kako je moguće da kažete EKSPO

na Starom gradu osvojila 54%, Vračaru 55,5%, Savskom vencu 51%, Novom Beogradu 45%, Zvezdari 46%, Voždovcu 40%. Dakle, građani Beograda su poslali jasnu poruku i nećemo dozvoliti da se to preda vama bez borbe, pogotovu zato što nemam razumevanje da će biti pošteniji izbori u Novom Sadu, Nišu ili bilo gde u Srbiji, nego u Beogradu. U Beogradu imamo najveću šansu i mislim da ne smemo bez borbe da predamo nijednu jedinu opštinu u Srbiji.I naravno, pozivam vas da nastavimo već sutra sa svim stvarima vezano za biračke spiskove, onako kako je to dogovoreno, da nastavimo sa pričom o medijima i da se nastavi sa punom implementacijom ODIHR-a, jer to je pre svega u interesu građana Srbije, a onda i svih nas koji treba da zastupamo njihove interese. Hvala, i nema predaje.Nastavljamo borbu, građani Srbije, moć je u vašim rukama. Vi ste ti koji ćete odlučiti ko će vas voditi i koliko god je ta borba nepravednija u težim uslovima, utoliko će naša pobeda biti veća. Hvala. Hvala vam.Samo zarad toga da ne ispadne da vređamo i diskriminišemo određene stanovnike Beograda, da vam kažem da ste vi u pravu kada to kažete, samo da ne zaboravite da je i Obrenovac Beograd, i Mladenovac je Beograd, Barajevo, Sopot, Lazarevac, Surčin. Tako da čisto ne bude da su ti ljudi – ljudi drugog reda. Hvala.(Aleksandar Jovanović:

Stari grad, Vračar, Voždovac, Novi Beograd, Savski venac i ovo što ste nabrojali zapravo daje odgovor na pitanje građanima zašto vi stalno gubite izbore. Vi saberite broj birača koje imate u ovim opštinama koje navodite, a za koje neki od vaših opozicionih aktivista, lidera, kako bih rekao, likova za uzor, kažu da je to zapravo Beograd, a da ovo ostalo ništa i nije Beograd, da su to ljudi koji dođu vikendom da vide tržni centar i onda se vrate kući.Dakle, Stari grad, Vračar, Voždovac, Novi Beograd, Savski venac, tu ste zaboravili Palilulu, pošto ona uhvati jedan deo centralnih opština ovamo kod Pravnog fakulteta, ali ko ga šiša, pretežniji je onaj deo sa one strane Dunava, pa ćemo to da zanemarimo.U svakom slučaju, kada pogledate broj birača koji ima upravo ta Palilula, koju ne spominjete, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac itd. i uporedite sa tim rezultatima koje ste pročitali, onda ćete videti zašto u Beogradu ne možete da pobedite. Fer je da ste rekli da je ovo bio vaš zahtev, nije fer da nas opet optužujete za odugovlačenje. Istu matricu koristite kao u prošlom sazivu, kada ste nas optužili da smo mi krivi zato što ste vi ovde danima se nadgornjavali međusobno i trošili vreme, umesto nešto što smo mogli da rešimo za nekoliko dana, trajalo je nedeljama, mesecima faktički, dva i po meseca smo sedeli u sali i raspravljali o četiri tačke dnevnog reda koje ste vi predložili, trajalo je toliko zato što ste međusobno pokušavali da se izborite za što bolju poziciju pred građanima ili već u javnosti ili šta je već bila tema, pa smo imali situaciju da nam se desetak ili 15 puta dnevno čitaju jedni te isti govori unedogled, sa sve istim naglašavanjem stvari itd.Tako da, nije fer da nas uključujete u to, kao što nije bilo fer što ste u celu priču koja je sledila nakon razgovora sedamnaestog uključili predsednicu Vlade, iako ste bili svesni i sedeli pored osobe koja je rekla šta je rekla za 2. jun, za 2. jun, a vi ste onda optužili nas i predsednicu Skupštine da je zapravo ona odbila da o tome i razgovara. Ne, ona je ponudila tada 2. jun ili nešto drugo, a vi ste rekli – 2. jun više a vi ste rekli – 2. jun više nije na stolu. Onda ste se vi javili u medijima, pa rekli da ipak jeste na stolu. Kapilarne glasove više ne radimo, čisto da vas obavestim, evo vam iz prve ruke informacija.Podrška iz budžeta, u zamenu za glasove. Vi ste iz budžeta tog dobili traktor. Koliko ste nam glasova doneli? Da li ste doneli neki glas ili niste, to je važno. ODIHR preporuke koje smo mi dobili su dokaz da izbori nisu valjali, ODIHR preporuke ima Nemačka, ne pada im na pamet da ih realizuju, ODIHR preporuke dobijaju i SAD, ODIHR preporuke dobijaju i mnoge druge zemlje, pa valjda na kugli zemaljskoj nema ispravnih izbora, ako na taj način na kraju, nije uputno i nije uopšte argumentovano da slušamo po N-ti put priču o Belivuku, posebno nakon toga što smo dobili transkripte gde se jasno govori kako je taj čovek učestvovao u političkom obaranju predsednika Vučića, da podsetim, tada je bila priča od Zvicera navedena

račun tog klana i tog Zvicera u političkom domu radio ono što je Zvicer tražio da Belivuk i drugi rade na tribini. On je deo te organizacije. I zato ako hoćete da pričate o tome, u odličnom pravcu gledate trenutno, gospodine Aleksiću, samo da podignete pogled malo iznad vaših poslanika i dobićete osobu sa kojom treba da pričate o Belivuku, jer on je ovde Belivukov megafon, on je ovde doveden da bi nam prenosio Zvicerove zahteve.Na

mi glasamo, barem, za predloge koji ne bi mogli da budu izglasani, a bili su predlozi opozicije. Dakle, izglasani ste i u odbore i u delegacije, u ovom sazivu ne, a u svim prethodnim i na potpredsednička mesta, zahvaljujući glasovima vladajuće koalicije, i to tako traje od 2012. godine. Mi nemamo problem sa tim, a razumem opet, sa druge strane, da vi imate sada potrebu da objašnjavate vašim biračima šta se promenilo ili se nije promenilo. Izbori će da dođu, ali ova računica koju ste napravili navodeći pet gradskih opština i zanemarujući 12,

Hvala, predsedavajuća.Nažalost, imam dva člana koja želim da reklamiram. Dakle, prvi je član 100, to se odnosi na vas, ako želite da učestvujete u pretresu, slobodno, molim vas, samo napred, ali to radite kako ovaj Poslovnik kaže, dakle, tako što ćete sići odatle, sesti u klupe i učestvovati u raspravi. I član 107, koji kaže da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Skupštine i da je zabranjeno korišćenje uvredljivih izraza. Mislim ovde na to da se opozicija optužuje da ima neke veze sa Belivukom i mogu vam sa ponosom i radošću reći da sam upravo saznao da sam dobio presudu protiv jednog od tabloida koji je koristio reči Milenka Jovanova da mi radimo, da opozicija radi za Belivuka, upravo sam dobio tužbu kojom se kaže da je drugačije.Tako da vas ja molim, da se ovde ne bi tužakali, da ne bi tražili druge načine da zaustavimo ovo, da vi utičete na to da se uvredljivi izrazi zaustave. Hvala.

Razume zašto to služi. Ne služi, ovo je ona zloupotreba o kojoj smo govorili. Ovo je zloupotreba, nemate potrebe da mi odgovarate vaše komentare, mišljenja, stavove. Možete, ali onda siđite dole, učestvujte u rasprave na način kako je propisano Poslovnikom. Ako nećete to da radite, dozvolite mi da vam ukažem da kršite član 100.Izvinite, možda niste bili ovde. Mi smo prošlu godinu potrošili da vašeg prethodnika ubedimo da ipak nešto važi ovaj Poslovnik, da nečemu služi. Molim vas da vi pokažete da ima neko ovde ko misli da treba Poslovnik da se poštuje. Toliko. Hvala. Hvala vam mnogo.Ne učestvujem u pretresu.Zamolila sam samo da se ne diskriminišu određeni građani u odnosu na neku drugu grupu. Tako da ne verujem da je to učestvovanje u pretresu.Izvolite gospodine

Mislim da je ovde bilo prostora da se primeni član 103. budući da su više bile replike nego što su bila ukazivanja na povrede Poslovnika.Ono što je veći problem, to je licemerje. Kako vam ne smeta kada poslanici odatle optužuju druge poslanike da imaju veze. Kome? Svima. Dobacuju ovde i povezuju nas.Mi smo imali jednu situaciju na jednom od kolegijuma, gde je isti poslanik tražio, molio, rekao da nije fer da se oni optužuju i povezuju sa Belivukom, da oni na bilo koji način budu uvezani s tim čovekom, jer to nije ni tako, itd, onda ušao ovde i prva rečenica koju je izrekao, jer je tada imao manje poslanika, nisu ga darovali kao ovaj put da dobije kojeg više, pa je govorio prvi, okrenuo se na ovu stranu i vi i Belivukovi ovo, vi Belivukovi ono. Kako bih vam rekao, taj koji sada protestuje zbog toga je to radio. Tako da u tom nekom smislu zaista, to licemerje sada već počinje da zaudara.Što se tiče mahanja presudama, polako, to je tek prvostepena, a drugo, a drugo, drago mi je da postoji tako u Vučićevoj diktaturi, u Vučićevom ne slobodnom pravosuđu, u Vučićevoj potpunoj kontroli svega u Srbiji, poslanik opozicije i to tako jedan ozbiljni poslanik opozicije se hvali presudom koju diktatorska vlast valjda donela ili ne znam ja šta. I odjednom, pravosuđe slobodno, pa donosi odluke samo. Kada pravosuđe donese neku odluku koja ima veze sa njegovim interesom onda je slobodno, a kada donese odluku koja nije u njegovom interesu onda nije slobodno.Evo ovaj megafon Zvicerov ovde u Skupštini dobacuje, šta je sa ubistvom Ćuruvije. Sa ubistvom Ćuruvije je to da je jedini svedok tog ubistva njegova nevenčana supruga rekla da oni ljudi koji su optuženi za ubistvo nisu bili tu. Ona koja je videla ubice. Sada treba sud da osudi ljude za koje jedini svedok kaže da oni nisu to izvršili, da bi Zvicerov megafon bio zadovoljan.Prema tome, da se mi vratimo na tačku dnevnog reda, krajnje je vreme, pametno je slažem se. Vreme je da se vratimo tački dnevnog reda, ne da slušamo ovu dvojicu kao Mapetovci što kaže onaj, jedan od njih, kada je govorio

Samo dostojanstvo Skupštine, red, disciplina, da ne prekidate ljude zato što im uskraćujete slobodu govora. Revitalizovani ste malo. Da, samo polako i smireno, biće sve uredu. Ispoštujte građane koji su vas doveli u ovu Skupštinu.Izvolite gospodine Aleksiću. Zahvaljujem predsedavajuća.Hteo sam da repliciram kolegi Jovanovu na tu opasku da sam pomenuo samo nekoliko centralnih opština. Ne, imam spisak svih opština u Beogradu. Mogao sam da čitam i Palilule i Zemuna i Mladenovca i Barajeva i Surčina. Nigde niste sjajno prošli. Mogao sam da čitam i ukupno broj glasova koji su vaše liste osvojile na izborima 2018, pa 2022, pa 2023. godine u Beogradu. Svaki put ste imali od 50 do 70.000 glasova manje. To je najveća poruka građana Srbije.Takođe, ne samo ove beogradske opštine. Važni su i Subotica i Novi Sad i Niš i Pančevo i Valjevo i Čačak. To je nešto gde će takođe građani Srbije ovog puta imati priliku da vam pošalju poruku šta misle o vašem radu.Mene zanima zašto iznova i iznova nikada ne dobijem odgovore na moja izlaganja koja traju prilično dugo, kao što je sada jedna od tema koju sam pomenuo „Bio Ekspo“, predviđenih 17 milijardi, ne transparentno. Tamo su već počeli radovi. „Milenijum tim“, naravno, izvodi radove na infrastrukturi, prugu Zemun do stadiona izvodi firma Zvonka Veselinovića. Tamo se rade akva parkovi, a sa druge strane domovi zdravlja nam se raspadaju, ljudi napuštaju svoja imanja koji se bave poljoprivrednom, za škole nemamo dovoljno para. To su teme o kojima treba da razgovaramo i to što će nam javni dug od 35 milijardi ponovo, taj „Ekspo“ dati novi dodatak i ko zna gde će se završiti to naše dužničko ropstvo. Hvala Samo za rad istine. Dakle, dobili smo 20 hiljada glasova više u Beogradu nego što smo imali ranije, kao što smo i ovde u Skupštini dobili 129 mandata, pa smo dobili više nego što smo imali u prethodnom Tako da to je to.Što se tiče „Milenijum tima“ evo vidite, čuli ste i sami da je pravosuđe nezavisno i slobodno, donose presude u korist opozicionih poslanika tako da je red da se konačno i vi odazovete na pozive, da se uključite u procese koji se vode protiv vas, pa da onda tamo na sudu rešite međusobne sporove, a ne da nas ovde zamarate vašim prepucavanjem sa njima, a da posle kada vas tuže zbog onoga što govorite vi se pozovete na imunitet. Tako da čuli ste da je pravosuđe, još jednom kažem, slobodno, imate sada i dokaz, prema tome

na početku nekoliko reči samo oko ovih nacionalnih tema koje su često bile predmet analize svih opozicionih poslaničkih grupa.Poslanička grupa – Mi glas iz naroda, kao opoziciona ima različiti stav od svega što je rečeno na tu temu. Naime, sve druge opozicione grupe vide u vladajućoj garnituri osnovnu odgovornost za ugrožavanje naših temeljnih nacionalnih pitanja, a mi vidimo u zapadu koji hoće da nam otme Kosovo i Metohiju. Mi vidimo u zapadu koji hoće na silu da ugura tzv. Kosovo u Savet Evrope. Mi u zapadu vidimo, u propagiranju ove rezolucije u generalnoj skupštini UN, mi u zapadu vidimo ključni problem u pokušaju poništavanja Republike Srpske. Mi u zapadu vidimo ključna, podršku ovim opasnim bahatim i na dnevnoj osnovi štetnim i opasnim potezima Kurtija i prema interesima suvereniteta Srbije i prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.To preokretanje i stavljanje u prvi plan vlasti u Srbiji, a zanemarivanje onoga ko zapravo nama radi o glavi kada su u pitanju svi ključni nacionalni interesi, nije pitanje karaktera ovakvog ili onakvog, ovog ili onog poslanika koji govori, nego jedne zamke u koju bi zapravo Srbija kao žrtva trebala da bude prioritetno kriva.Da li to znači da MI - Glas iz naroda ne vidi čitav niz štetnih, pogrešnih poteza vlasti? Vidi, ali to nije prva stvar. Prva stvar je da se kaže da nama opasnost dolazi od zapada. Da se razumemo, - Glas iz naroda nije grupacija koja je načelno protiv zapada. Evo, 100 godina je od smrti Arčibalda Rajsa, mi ga i dalje spominjemo sa najvećim uvažavanjem, iako nas je žestoko kritikovao. Zašto? Pa zato što je mislio nama dobro. Sve što je govorio, govorio je sa dobrom namerom. Mi smo protiv onog zapada koji nema dobre namere prema nama, i samo u tom delu, a ne u celini.Oko

Ja to znam iz prve ruke jer sam sa timom tu korupciju, krupnu, veliku, važnu, zaustavio u Agenciji za privatizaciju 2004. godine za mesec dana. Za Beograd je potrebno šest meseci. Sa istim timom to je moguće uraditi. Ali, gde je problem?Stalno se priča, kad mi iz opozicije ili neko iz opozicije dođe na vlast, on će onda hapsiti one prethodne. Nije to borba protiv korupcije. Borba protiv korupcije je kad dođeš na vlast da onemogućiš svoje da ne kradu. Tu je problem poverenja za "Srbiju protiv nasilja". Te grupacije su bile na potezu i imale ekstremno korumpirane sisteme. Danas ljudi glasaju za njih ne zato što misle da korupcije ne bi bilo, nego zato što više mrze Aleksandra Vučića. Oni glasaju protiv, a ne zato što veruju u taj koncept.Kada se napravi sistem da oni koji su na poziciji vlasti ne mogu da kradu, onda državne institucije se normalno bave procesuiranjem, punim elanom se bave procesuiranjem onoga što je bilo. Ne političari, ne presuđenja, ne hapšenja sa ove govornice, nego državne institucije onda dobijaju elan i idu dalje.Sad da se vratimo u užem smislu na ovu tačku dnevnog reda. Mi smo učestvovali u svim sednicama kolegijuma i učestvovaćemo uvek u svim sednicama kolegijuma. Mi smo učestvovali i na toj sednici kada su bili ambasadori, četiri ambasadora, i tada smo rekli predsedavajućoj, predsednica Skupštine predsedava kolegijumom, da je greška što su pozvani, zato što to stvarno dovodi u pitanje jedno razumevanje suverenog odlučivanja Srbije, iako formalno kolegijum ne odlučuje ni o čemu, ali njihovo prisustvo baca senku na to. I na sledećem sastanku više ambasadora nije bilo.Prema bilo.Prema tome, građani su nas birali da bismo bili prisutni na sastancima na kojima oni ne mogu da budu i da bismo tamo rekli ono što bi građani rekli da su prisutni. To je smisao narodnih poslanika.Ovde je bilo veoma mnogo reči u kome se dokazuju da je Srbija već prihvatila nezavisnost tzv. Kosova. Ja ne razumem kako se to smatra patriotizmom? Ja to najozbiljnije ne razumem. Treba da rušim Aleksandra Vučića zato što mislim da vodi pogrešnu politiku, kao što mislimo, tako što ću dokazivati da je Srbija već gotova, da je Srbija već stvorila međunarodne obaveze kojima se odrekla Kosova i Metohije? Pa, kakav je to patriotizam? To je apsolutno pogrešan stav.Domaći problemi se imaju boriti i dokazivati na domaćoj sceni, misliti da možemo da govorimo sve ono što bi ugrozilo strateške interese Republike Srbije samo zato da bismo osvojili neki procenat više u nekim izborima ili u nekim istraživanjima javnog mnjenja, to nije državotvorno, to nije odgovorno.Što se tiče samog procesa, i tu je sad jedna posebna pozicija, MI - Glas iz naroda, tačno je da je "Srbija protiv nasilja" i koalicija NADA insistirala odmah na početku da se neće razgovarati o preporukama ODIHR-a nego o njihova tri predloga i tačno je da su vrlo brzo celu raspravu sveli samo na datum. Iza toga su 3. aprila, kada su raspisani izbori u Beogradu, da bi građani shvatili, oni su morali biti raspisani 3. aprila, prekinuli da učestvuju u razgovorima i time doprineli da se izgubi vreme u kome smo mogli čitav niz pitanja vezano za biračke spiskove, medije itd. da radimo i popravljamo.Odgovornost popravljamo.Odgovornost vlasti je u tome što je zakasnelo prihvatila da svi izbori budu 2. juna. Dakle, 1. aprila MI - Glas iz naroda je podržao stav da svi izbori budu 2. juna. Ali ni na koji način nismo odgovorni zbog toga što su kombinacijom pogrešnog postupanja NADE i "Srbije protiv nasilja" na jednoj strani i zakasnelog prihvatanja tog predloga od strane vladajuće grupacije, na drugoj strani, dovedeni građani koji ne žive u Beogradu a idu na izbore u značajno lošiju poziciju od onih koji žive u Beogradu. To nije dobro, jer ponovo pravimo razliku između onih koji žive u Beogradu i onih koji ne žive. Šta to znači? To znači da ovim izmenama svi oni koji idu na izbore a nisu u Beogradu će imati značajno kraće vreme za izbornu kampanju. Recimo da će to biti 41 ili 40 dana. Spušta se minimum 45 ali biće još manje, a Beograd ide na 60 dana.Na taj način se zapravo stvaraju neravnopravni uslovi ne za one koji su u Beogradu, nego za one koji nisu u Beogradu i mi zbog toga nismo podržali ovaj zakonski predlog, iako formalno jesmo saglasni bili sa time da se sve pomeri sa 120 na 150 dana, zato što nećemo da snosimo odgovornost za ovu drugu štetnu posledicu. Mi ćemo biti uzdržani po tom pitanju.Ideja da se mogu stvari rešavati amandmanom kojim bi se popravilo stanje u pogledu krajnjeg roka za predaju liste pre izbora, gde sam i ja mislio u jednom trenutku da je moguće onda to vreme skratiti, u komunikaciji sa profesorom Đurđevićem sam prihvatio njegovu argumentaciju i zaista je profesor Đurđević u pravu, taj rok nije moguće skraćivati. Tako da oni koji nisu u Beogradu će biti u težoj poziciji i u pogledu prikupljanja potpisa. Odustao sam od toga da podnosim amandman.Ja mislim da je to normalna komunikacija. Ja mislim da moramo da izađemo iz te matrice nekih dubokih podela u kojoj argumentacija sa onim ko je vlast se odmah smatra nekom sumnjivom stvari. Odmah se smatra da stalno moraš imati snažnuj retoriku koja čemu služi? Nekim kafanskim aplauzima? Ne, normalno treba razgovarati, argumentima, pa kako to ispadne. Neki put je vlast u pravu, neki put smo mi u pravu i ne treba od toga praviti neko veliko pitanje.Ovo što se govori da postoji neko rešenje sa kojim i jesu izašli sa time "Srbija protiv nasilja" i NADA o promeni amandmanom ustavnog zakona za sprovođenje Ustava. To je apsolutno neustavan predlog.Da bi građani shvatili, oni govore o tome da se menja ustavni zakon za sprovođenje Ustava iz 2006. godine, koji je davno odigrao svoju ulogu u pravnom sistemu. To je apsolutno nemoguće.Tačno je da je to obrazlagao zaista uvaženi prof. Tanasije Tanasije Marinković. Imali smo prilike na Kolegijumu. On je imao potrebu da me lično pita, pošto se znamo, zbog čega ja mislim da je to neustavno, pa sam rekao zbog čega mislim da je to neustavno i onda je on prešao preko toga. Dakle, veliko ime stoji iza toga i to mene brine, jer je za neke političke stavove očigledno spremnost da se odustane od pravila struke zabrinjavajuće velika. Dakle, to kada se kaže - postojalo je drugo rešenje da se beogradski izbori pomeraju ka kraju godine, to ne postoji. To je nemoguće i to je neustavno.Ovo rešenje da se sve spoji sa 2. junom, to je na granici ustavnosti, pa smo prihvatili da probamo da povećamo poverenje građana u ceo taj proces iako ta mera faktički ne rešava ono što se stalno primedbuje – preseljenje prebivališta i sve ostalo, jer postoje desetine i desetine opština koje uopšte ne idu na izbore 2024. godine, pa ako se u to sumnja onda se time ne rešava stvar. Da ne govorimo ljudi iz Republike Srpske gde se onda ni jednim datumom to pitanje ne može rešiti.U pogledu saradnje zaista postoji jedna vrsta demokratičnosti u radu Kolegijuma. Zaista postoji jedna vrsta prilike da svako iznese svoj stav i formirane su dve komisije koje treba što pre, verovatno od sutra, da nastave svoj rad i na biračkim spiskovima i jedna druga koja treba da radi na pripremi izmene zakonskih propisa.Budući, propisa.Budući, ovde je bila priča da li imaju izvršna ovlašćenja, budući da su formirane kao radna tela skupštinskih odbora, onda je isključena mogućnost da imaju izvršna ovlašćenja. Pošto Skupština to nema, onda ni odbori nemaju, onda ni radna tela odbora to nemaju i to je za nas, MI- Glas iz naroda, potpuno prihvatljivo. I za nas bi bilo neprihvatljivo da neke ad hok komisije, radna tela, grupe odjedanput dobijaju izvršna ovlašćenja. To bi narušavalo državno-pravni poredak I, za nas to ne bi bilo u redu.Ovde se sada govori da jedan deo opozicije ide u bojkot. To je potpuno njihovo legitimno pravo. ono na šta bih ja hteo ovde da ukažem jeste da ukoliko bi u ovim uslovima realno pojačanih napada na Srbiju, realno pojačanih napada na Srbiju ta politička odluka bila praćena i uličnim protestima, demonstracijama, itd, to bi bilo objektivno uvođenje Srbije u jedno haotično stanje za koje mi nemamo razumevanja.Dakle, u ovim procesima moguće je popraviti uslove.Moram da kažem da je opozicija oko „Srbije protiv nasilja“ insistirala na primeni svih ODIHR-ovih To je nemoguće uraditi u rokovima kraćim od godinu, godinu i po dana. Ako hoćete sve preporuke na transparentan, inkluzivan način to je nemoguće.Sad se kaže da se išlo na prioritete. Nije se išlo na prioritete, išlo se na ekstenzivno i kroz to se gubilo vreme jer se predlaže nešto, traži se nešto do 2. juna, a predlaže se nešto što do 2. juna ne može uopšte da se ostvari.Dakle, u nastavku rada zaista treba identifikovati nekoliko tih pitanja. Svakako treba krenuti od konkretnih primera koji se čini najeklatantnijim kršenjima izbornog prava i da vidimo šta se tu faktički događa, da dobijemo jasnu sliku da li tu zaista postoje problemi ili ne. Ako postoje, onda tragom tih problema da rešavamo dalje u saradnji sa predstavnicima pre svega medija, ali pre svega RTS-a i RTV. Svakako, taj sastanak takođe treba zakazati što pre. Mogli smo već da ga imamo, malo je ovde bilo opstrukcije i bojkota, ali da imamo što pre jer tu ima prostora da se razgovara oko tog ravnopravnog predstavljanja.Ovo predstavljanje jednako to je jasno definisano, ali ravnopravno predstavljanje u našim pravnim propisima na medijima nije jasno predstavljeno i tu je potreban taj razgovor i potreban je, po mom mišljenju, možda u nastavku, istog dana, ali poseban razgovor sa predstavnicima Vrhovnog tužilaštva upravo u ovom pravcu gde smo svi saglasni da oni moraju da doprinesu transparentnosti rada ukupne tužilačke organizacije. Tu postoji čitav niz mera koje bi oni trebalo da rade i trebalo da daju obavezujuća uputstva nižim tužilaštvima u svim situacijama kada oni odbacuju prijave ili odbacuju prigovore protiv odbačenih prijava, da ih dovedemo u poziciju da moraju da daju valjanu argumentaciju, da ne bude samo proceduralno – odbacio sam dve rečenice. Ako oni dobiju uputstvo da moraju da objavljuju to anonimizovano, u redu, ali da objavljuju onda će tu biti argumentacija – zašto smatraš da tu nema ničega. Recimo „arena“. Zašto smatraš, na osnovu čega? Onda je moguće da u javnosti svako ceni te argumente koji se iznose.Dakle, razgovor sa medijima. Znam da je predviđeno, samo ga treba ubrzati. Poseban razgovor sa Vrhovnim tužilaštvom mislim da je potreban. Ovaj rad na biračkim spiskovima, te komisije su već predložene, trebalo bi da počnu sa svojim radom i smanjiti očekivanje građana. Ova druga komisija koja radi na izmeni propisa, ona mora imati mnogo duže vreme za svoj rad, a u okviru svog rada može izdvojiti nekoliko izmena prioritetnih koji bi po hitnom postupku mogli da se promene već za ove izbore, ali bez te mantre primeniti sve preporuke ODIHR. Na kraju krajeva, neke preporuke i nisu dobre. Nismo mi ni dužni da primenimo sve preporuke ODIHR, razgovaraćemo, pa ćemo videti. Ali, prosto su to prevelika očekivanja i nerealna očekivanja za ono što je pred nama.Budući da ne snosimo odgovornost zbog toga što je izmaklo vreme i što ovim izmenama se sada skraćuje rok za izbornu kampanju ispod do juče ili do sada važećeg minimuma od 45 dana, poslanička grupa Mi – glas iz naroda će biti uzdržana kod glasanja o ovom predlogu. Hvala. nego što nastavimo dalji rad, želim samo da konstatujem prestanak mandata narodnih poslanika.Primili ste svi ostavke narodnih poslanika Marije Vojinović, Slavice Škrbić, Nikole Selakovića, Miloša Vučevića, Predraga Bandića i Nastasje Baković na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 6) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 133. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima Mariji Vojinović, Slavici Škrbić, Nikoli Selakoviću, Milošu Vučeviću, Predragu Bandiću i Nastasji Baković, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Sada prelazimo

Predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima koji je danas na dnevnom redu Skupštine garantuje spajanje svih preostalih lokalnih izbora i njihovo održavanje istog dana.Zakon dana.Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima trebao bi biti garancija da neće ponovo doći do zloupotreba u pogledu preseljenja birača, kao što je to bio slučaj na izborima 17. decembra 2023. godine.Sa tačke gledišta Stranke demokratske akcije Sandžaka usvajanje ovog zakona predstavlja prvi korak u vraćanju suvereniteta građanima i integriteta izbornom procesu. Mi smo sa kolegama iz opozicije potpisali predlog ovog zakona kojim se rešava samo jedno od mnogo pitanja koje je neophodno hitno rešiti kako bi izborni proces u Republici Srbiji bar donekle bio fer, demokratski i transparentan.Vraćanje poverenja u izborni proces je nužan korak ka vraćanju poverenja građana u državne organe, ali i ustavni sistem koji je 17. decembra 2023. godine srušen i obesmišljen.Cilj Stranke demokratske akcije Sandžaka je da se izbori vrate građanima, da građani povrate svoju suverenost, da se stavi tačka na izborne manipulacije, a da se vlast formira isključivo na slobodno izraženoj volji građana, odnosno da vlast bude legalna i legitimna.Važno je takođe što pre usvojiti izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu kako bi se utvrdili rokovi u postupanju Ustavnog suda kada je u pitanju osporavanje zakonitosti izbornog procesa.Stranka Sandžaka je pred Ustavnim sudom osporila izbore. Međutim, do danas se Ustavni sud nije izjasnio, iz razloga što ne postoje rokovi koji bi ga obavezali na to. Tražimo da Ustavni sud hitno donese odluku u vezi izbora u Novom Pazaru.Ključno pitanje koje je potrebno rešiti kako bi mogli uopšte pričati o legalnosti i legitimnosti izbornog procesa je neodložno sređivanje biračkog spiska i njegovo vraćanje u stanje koje odgovara realnom stanju na terenu. Stav Stranke demokratske akcije Sandžaka je da Narodna skupština ima obavezu da imenuje komisiju za praćenje implementacije preporuka ODIHR od predstavnika svih poslaničkih grupa, relevantnih organizacija civilnog društva, osiguravajući i adekvatnu zastupljenost političkih predstavnika manjinskih naroda.Naš stav je da tom komisijom treba da rukovodi predstavnik opozicije ili predstavnik jedne od relevantnih organizacija civilnog društva. Da se zakonom uspostavi, a da Narodna skupština izabere komisiju za vršenje kontrole jedinstvenog biračkog spiska kojoj bi organi javne vlasti bili dužni dostaviti sve službene podatke i relevantna dokumenta koja se odnose na osnov sticanja biračkog prava i kretanje u biračkom spisku. Komisiju je, takođe, potrebno zakonom ovlastiti da može shodno utvrđenim činjenicama naložiti vršenje revizije biračkog spiska i pokrenuti odgovarajuće disciplinske, prekršajne i krivične postupke protiv odgovornih lica ukoliko utvrdi nepravilnost u njihovom radu.Da se Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku omogući elektronsko izlaganje, odnosno objavljivanje biračkog spiska po biračkim mestima, preko službenih internet stranica opština i gradova, vodeći računa o podacima koji se objavljuju u cilju zaštite podataka o ličnosti. Da se propiše obaveza ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave i jedinicama lokalne samouprave da putem službenih internet prezentacija na dnevnom nivou objavljuju informacije o broju lica upisanih u biračkih spisak i broju lica brisanih iz biračkog spiska. Da se propiše obaveza Ministarstvu unutrašnjih poslova da na nedeljnom nivou objavljuje informacije o licima koja su promenila prebivalište iz jedne lokalne samouprave u drugu, kao i o prijemu i otpustu lica iz državljanstva.Stranka demokratske akcije i sandžačka regionalna stranka demokratske orijentacije, spremna je da u realizaciji ovih zadataka da svoj puni doprinos. Smatramo da je ključni zadatak koji svi zajedno treba da realizujemo jeste da izborima i izbornom procesu vratimo svrhu, cilj i smisao. Hvala. Pavlović.Izvolite. **Jelena Pavlović** Poštovana predsedavajuća Narodne skupštine, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, samo bih prvo odgovorila na jedan komentar koji jednostavno nije tačan.Mi nemamo nikakav problem sa prikupljanjem glasova ljudi koji podržavaju našu izbornu listu. Mi imamo problem sa javnim beležnicima i opštinskim upravama koje ne mogu da obezbede dovoljan broj ljudi da se popune svi zakazani termini. Upravo sam o tome rekla da vladajuća koalicija ima apsolutno veliku prednost, jer čim se već sutradan overi toliki broj glasova to znači da vi ne prolazite kroz procedure kroz koje mi prolazimo, a mi prolazimo kroz procedure da se od nas zahteva da u pisanom obliku nosimo u svaku javno-beležničku kancelariju zahtev da se pristupi proverama i onda čekamo da nam oni odgovore kada možemo o tome da radimo. To mi je ostalo, nisam dobila repliku prošli put, da završim.Htela sam samo još jednu stvar da kažem, pošto me jako puno njih pita da li mi smatramo da je bilo izborne krađe. Kao advokat, kada bih rekla da je bilo izborne krađe, morala bih da priložim dokaz. Zato taj dokaz nije lako priložiti da on bude vidljiv svima, ali zapravo izborna krađa se dešava, i to ogromna izborna krađa koja zapravo predstavlja mehanizam. Znači, nije jedan čin, nego je mehanizam.Taj mehanizam počinje upravo raspisivanjem izbora, a time što je vladajućoj stranci omogućeno da u jednom danu sakupi potpisa koliko hoće, da mi svi ostali moramo da idemo da molimo za jedan ili dva dana dana overe. Zatim se nastavlja tako što vi imate svo vreme na svim javnim servisima dostupno da vršite svoju propagandu. U tom kontekstu sam pomenula i predsednika ove države Aleksandra Vučića koji vrši funkcionersku kampanju i koji, postupajući u okviru svojih redovnih dužnosti, vrši kampanju za vas kao stranku da dobijete na izborima.Dalje se nastavlja kroz finansiranje. Na prošlim izborima koji su održani u decembru samo je vladajuća koalicija potrošila 7,8 miliona evra za svoju kampanju. Mogla je da plati i tribine i nastupe i vreme. Mi kao grupa građana smo novac dobili tek kada je završena izborna kampanja.Na kraju, birački odbori i lica koja sede na biračkim mestima su lica koja uvek pripadaju vladajućoj stranci. Opozicija obezbedi vrlo malo biračkih mesta, onoliko koliko može, i dok mi imamo stranačke ljude na biračkim mestima krađa će da nestane. Izborne krađe jeste bilo i radi se o jednom čitavom procesu.Građani Srbije treba da znaju da su to glavni razlozi i je zato samo nemoguće dokazati da se to dešava na dan izbora može da bude nepravilnosti, ali ceo ovaj proces koji ste napravili zaista ne može da obezbedi tako da volja birača bude preneta u ovaj parlament. Zato imamo sastav parlamenta ovakav kakav imamo. Uz to imamo i proporcionalni sistem da svako ko ne pređe cenzus dobijete dobijete vi kao vladajuća stranka tu većinu i ovo što sada radite sa dodatnim smanjenjem mogućnosti biračima da izađu na lokalne izbore i u mesnim zajednicama, da učestvuju u svom životu, nije korektno i još jednom tražimo da takav zakon ne bude izglasan. Hvala vam.

samo da vam kažem da je lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane imala ukupno 11% članova biračkih odbora, 11%. Sve ostale su imali svi ostali. ostali. Zarad istine da tačno informišemo građane, opet u skladu sa, gospođo, Kodeksom ponašanja narodnih poslanika – istina treba da nas vodi sve. Dakle, 11%. Čisto da

što mogu da poručim građanima Republike Srbije, a to je da ovo nikako nije demokratska država, da ovo nikako nije ono što je malopre jedan od poslanika SNS rekao – država u kojoj postoji vladavina prava i slobodno pravosuđe. i slobodno pravosuđe. Da je ovo demokratska država, Ustavni sud Republike Srbije bi već odavno odlučio i shvatio koji su razlozi hitnosti odlučivanja po zahtevima opozicije koji su predati još u januaru mesecu ove godine, a to su zahtevi za odlučivanje u izbornom sporu, odnosno za poništaj lokalnih izbora. U tom smislu mi danas ne bi sedeli ovde i ne raspravljali o ovoj izmeni Zakona o lokalnim izborima, ne bi bila tema komisija koja bi nadgledala biračke spiskove, ne bi bila tema ko je koga selio, koliko je novca dato.Sudije dato.Sudije Ustavnog suda uporno ćute, ne shvataju šta je razlog hitnosti, primaju i te kako visoke plate i ne obavljaju svoju dužnost. Ćute i tužioci. Naime, predate su brojne krivične prijave koje ukazuju na izvršena krivična dela prilikom izbornog procesa i na gradskim i na parlamentarnim i na pokrajinskim izborima. Naravno, nećemo dobiti nikakvu odluku. Ćuti i policija.No, postoji jedna velika razlika u odnosu na to ćutanje suda i tužilaštva – policija ume i da bije. Da je ovo neka normalna demokratska država, kao što nije, bilo bi par ekselans, skandal da u policijskoj stanici u Boru prilikom saslušanja osumnjičenog policajci izvrše ubistvo. Međutim, sve je to zanemareno i sve je to prosto bačeno u zapećak usled ovih izbornih zakona, usled toga da li je pokradena volja građana. Ljudi, saberite se, radi se o tuđim životima, radi se o životima građana Republike Srbije. Ne može u 21. veku policija u policijskoj stanici, prilikom saslušanja, da bije. Ne mogu da se iznuđuju iskazi. Ne mogu, bez obzira za šta god da je osumnjičena osoba koja se nalazi u pritvoru u policijskoj stanici. Mi smo se obavezali međunarodnim konvencijama, mi smo se obavezali Ustavom Republike Srbije da ćemo poštovati prava pritvorenika i vidim kako se poštuju.Naime, ja sam pre dve godine ukazivala na situaciju kada su aktivisti sa Starice pretučeni u policijskoj stanici u Majdanpeku od tih istih inspektora iz Bora, Kladova i iz Beograda, u krajnjem slučaju iz Četvrtog odeljenja UKP-a.Ti isti aktivisti su morali da potpišu priznanje o izvršenju krivičnog dela i ista tužiteljka Višeg javnog tužilaštva u Negotinu koja je uporno izbegavala da meni kao braniocu jednog od aktivista šalje pozive za saslušanje svedoka i time mi onemogućila da aktivno učestvujemo u postupku, kao i mom branjeniku, podigla je optužnicu protiv te trojice aktivista za krivično delo iz člana 317. Krivičnog zakona Republike Srbije - izazivanjem nacionalne, rasne, verske mržnje razdora i netrpeljivosti.Ti isti aktivisti su predali krivične prijave protiv policajaca koji su ih mučki tukli u toj policijskoj stanici i znate šta se desilo? Naravno, krivične prijave su odbijene kao neosnovane.Da li će onda u slučaju ovih policajaca iz policijske stanice u Boru, PU, kako god, za koje ne znamo ni kako se zovu ni prezivaju, da li će se oglasiti Javni tužilac iz Zaječara koji će nam reći ko su osobe koje su ispitivale osumnjičenog i kako je došlo do toga da ta osoba premine nasilnom smrću?Ja sam zahtevala ispred Ekološkog ustanka da nam se da taj podatak. Da je ovo demokratska država, Javni tužilac, ministar pravde i svako ko je savestan u ovoj državi bi izašao i rekao imena i prezimena. U krajnjem slučaju načelnik PU Bor bi trebao da podnese ostavku. Viši javni tužilac u Zaječaru bi trebalo da podnese ostavku.Međutim, ostavku.Međutim, ovo nije demokratska država. Ovo je privid demokratije.Ovo čemu mi danas prisustvujemo zakon o izmenama Zakona o lokalnim izborima je samo jedan mali korak u borbi za stvaranje te demokratske države i nemojte da prebacujete i nemojte da spinujete informaciju da smo mi prihvatili nešto što je vaše. Vi uporno delite ovaj narod na vaše i naše, na naše i njihove.Morate da shvatite da je ovaj zakon u interesu građana Republike Srbije. Morate da shvatite da jedini način i jedini put da dođemo do demokratije je borba. Od bojkota nema ništa. Bojkotujući prihvatamo saučesništvo u onome što se desilo. Boreći se borimo se za demokratiju svih građana Republike Srbije. **Ana

Ja sam samo htela da kažem građanima Republike Srbije da postoji zapravo jedan jedini način da se ostvari demokratija u ovoj državi, a to je borba i nikako drugačije. Hvala. da vam kažem, veći deo vašeg izlaganja baš nikakve veze nije imao sa tačkom dnevnog reda. Baš nikakve. Dakle, ni dodir sa tačkom dnevnog reda, ali dobro, u ovakvoj demokratiji i to može. Tako da, idemo dalje.Reč ima Milenko Jovanov. Samo jedna rečenica.Dakle, nikada nisam ni rekao da su oni prihvatili naš predlog. Naprotiv, govorio sam više puta danas da smo mi prihvatili ono što je njihov predlog. To pod jedan. Pod dva, niko od nas, kažete delimo građane, vas nije nazivao sendvičarima, krezubima, onima koji jedu jeftini parizer jeftini parizer itd. To ste radili vi.Što se tiče ovih drugih stvari vezano za Bor i to da li su narušena prava čoveka koji je učestvovao u sakrivanju krivičnog dela ubistva deteta od nepune dve godine, to nije tema za današnju raspravu. Hvala.

Mi smo do sada imali četiri kolegijuma i na Prvom kolegijumu koji je bio 1. aprila izašli smo sa tri zahteva u skladu sa dogovorom koji smo potpisali,

koja će imati kontrolu nad Jedinstvenim biračkim spiskom i imati izvršna ovlašćenja, broj dva zahtev je bio medijska sloboda i naše prisustvo na medijima i broj tri je bio spajanje izbora istog dana. Nije bilo reči o datumu.Međutim, pošto ste vi 3. aprila raspisali izbore za 2. jun onda se javio taj zahtev da se spoje izbori 2. juna. Vi ste bili izričito protiv toga.Sada

„nećemo prihvatiti tačku 3. nećemo prihvatiti tačku 3. ni danas, ni sutra, ni prekosutra, ni bilo kad. Nećemo prihvatiti. Ne znam zašto nas ubeđujete da prihvatimo nešto što nećemo“. Toliko o tome koliko on drži reč, pošto je već sutradan prihvatio sve to. Verovatno je dobio neki poziv, neko ga je pozvao i rekao mu da prihvati.Sad, Milenko Jovanov iznosi jednu neistinu a to je da smo mi predložili ovaj zakon. To nije istina. Mi smo predložili to 1. aprila, samo izmenu stava 1. nikada nismo pričali o izmeni stava 2. člana 35. i to je vaš predlog. Takođe ste uneli i izmenu tj. dodatak nekog člana 95a, gde se takođe vrši neko spajanje biračkih odbora, ali to ćemo kada bude reč o amandmanima.Sada vas pitam, imam neka pitanja – broj jedan, gde je komisija o kontroli nad Jedinstvenim biračkim spiskom sa izvršnim ovlašćenjima i izmena Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku? Nema. Nula. Šta je sa medijima? Nula. Više prostora ima Mica Zavetnica koja je do juče bila Mica lažnjivica. Žena nema ni 1%, nije osvojila, a sada je na vašoj listi i verovali ili ne ima jednog kandidata za odbornika od 110 i ona ima prostora na nacionalnoj frekvenciji.Izmene Zakona u vezi prebivališta i toga da je neophodno da bude minimum 12 meseci prebivalište birača pre nego što glasa – nula iako ste mogli to sada da izmenite izmenom člana 3.Za 3.Za kraj da budem kratak, pošto ste uradili nula u vezi ovih naših uslova i ODIHR-ovih preporuka, niste ispunili uslove, nema izbora. Toliko. Hvala. ima reč. **Milenko Jovanov** Dakle, da, to sam ja sve rekao. Nije to ništa sporno. Pa, ja i sada kažem da nisam srećan što glasam za ovo. Nije to, ja to ne krijem, samo što je problem u tome što mi kada prihvatimo vaš predlog i kada sam ja zahvaljujući vašem pritisku prinuđen da promenim stav, očigledno vama to ne odgovara. Znači, nije problem što sam ja prihvatio vaš predlog nego što ste odustali od sopstvenog predloga. To je sporno, ali ajde, nije ni važno.Komisija. Jeste li dali kandidate za komisiju? Trebalo je da dostavite kao poslanička grupa dva člana. Mi dostavili, vi predložili i niste dostavili nikoga.Što se medija tiče, nećemo mi uređivati medije svakako, ali kao što su došli ovi sa RTS i RTV tako su došli i ovi sa Nove S i N1, ali ja se nadam da ćemo to u narednom periodu da rešavamo pa ćemo u tom kontekstu imati prilike da razgovaramo i sa jednima i sa drugima.Najzad, što se tiče Milice Đurđević Stamenkovski, ona je naš koalicioni partner, ona je našoj listi. Mi smo se okupili oko politike koju ćemo voditi u narednom periodu, a pravo je svakog medija da poziva onog za koga misli da je adekvatan sagovornik na određene teme.Kao što na vašim televizijama odjednom nema upravo gospođe Đurđević, ali to je sada interesantno – kako to da odjednom nema ni na Novoj S, ni na N1, ni u Danasu, ni u novinama ovim vašim dnevnim, ni u nedeljnicima, nigde. Valjda je to tema koju treba da postavite i pitanje koje treba da postavite, jer ako pričate o tim medijima kao simbolu slobodnog i demokratskog i nezavisnog novinarstva kako to da osoba koja je tamo bila pozivana odjednom više je nerado viđena i persona je non grata od kada je podržala predsednika Vučića i sa nama je na listi? Kako to odjednom?To što je interesantnija i bolji sagovornik od mnogih od vas, pa verujem da vas to boli, ali šta da radim onda. Privići ćete se vremenom. Hvala.

dan.Predsedavajuća, poštovani narodni poslanici i poslanice, danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Ima li strašnijeg pokazatelja od toga da borba nikada ne sme da stane? I kada sve govori da je sve uzaludno, da je neprijatelj toliko veći, da je jači, da je svaki otpor besmislen, pod tim okolnostima širom sveta mali ljudi su se borili, mali ljudi, običan narod se organizovao i borio se. Neke bitke su gubili, ali rat su dobili.Ima li bolje ilustracije kako su naši preci ovu borbu vodili od poruke koju su borci na Sutjesci poslali Vrhovnom štabu dokle god budete čuli na Ljubinom grobu pucnje naših pušaka Nemci neće proći, a kada toga ne bude znajte da na njemu nema živih Proletera.Ja život vidim kao borbu, od čina rođenja živimo tu borbu. Borimo se za prvi uzdah, za kiseonik koji će pokrenuti naša pluća, nadahnuti naš mozak. Borimo se da kažemo prvu reč, da pozovemo mamu, da prizovemo tatu. Prvo puzimo, pa se borimo da napravimo prve korake. Borba je kada učimo da čitamo, sećate se svi toga. Borimo se da naučimo da sabiramo, da množimo, da delimo. Borimo se da znanja primenimo za dobro, da promenimo naše okruženje. Borimo se za ljubav, za prvi poljubac. Borimo se da stvaramo život, a ne da ga uništavamo. Zato se mi danas ovde borimo za demokratiju, za bolje izborne uslove, da glasamo slobodno, da mediji budu slobodni, da birački spisak bude dobar. Borimo se da izbori svaki put ne budu poprište problema, protesta, nasilja, već polje gde najbolje ideje pobeđuju.Znamo da ta borba nije pravedna, niti poštena. Nije ni borba protiv nepravde i protiv siromaštva poštena, pa mi od te borbe ne odustajemo. Danas je Dan planete zemlje, znamo da borba protiv klimatskih promena nije laka, ali mi od te borbe ne odustajemo. Verujem da možemo bolje, naše društvo može bolje, Srbija može bolje, Beograd mora bolje. Zato idemo u borbu da stvaramo nove, dobre poslove, održivu zelenu ekonomiju, da budemo produktivniji i da manje radimo, da stvaramo dobre javne usluge dostupne svima, da omogućimo da obrazovanje bude kvalitetno i besplatno, da gradimo stanove, domove zdravlja, vrtiće, a ne da olupavamo javni novac u projekte kao što su „Beograd na vodi“ i EKSPO i sve one stvari od kojih ekipa bliska Srpskoj naprednoj stranci uzima milione.Želimo da dišemo čist vazduh, da jedemo dobru hranu, a ne da živimo u društvu punom nasilja, dišemo najzagađeniji vazduh i trpamo reke u cevi. Zato ja uvek biram borbu i znam da ta borba nikada neće stati i uveren sam da ćemo u toj borbi pobediti. Nema sakrivanja, nema povlačenja, nema predaje. Srbija je naša zemlja, Beograd je naš grad. **Milenko Jovanov** Te Nemce koji su jurišali na LJubin grob, oni posle dovedoše da prošetaju bez

odmaraj se, uživaj bre, idi igraj karte, telefoniraj, ženi se, igraj šah, idi bistri svetsku politiku, piši Reganu, Andropolu, savetuj se sa Kragerovom komisijom, radi šta hoćeš, samo se otkači od nas, ljubim te. Hvala. Dobro.Jedna molba pošto ovo traje od jutros, molba, mislim da je vređanje velikog broja narodnih poslanika ovde kao i svih onih građana Republike Srbije koji glasaju za narodne poslanike u većini,

molim vas da ne postavljate znak jednakosti zato što je to urušavanje dostojanstva svih žrtava i onih koji su dali život za slobodu i suverenitet ove zemlje, da više ne koristite da više ne koristite takav primer, ko god vam je to preporučio, zato što jeste vređanje žrtava.Dakle, borba za datum lokalnih izbora nije ni Cerska bitka, nije ni Sutjeska, nije ni bombardovanje Beograda, posebno imajući u vidu da smo razgovarali kada će biti taj datum da bi ljudi išli na „holidej“ pa bi se vratili. Dakle, ništa tu junački nema. Molim vas da više ne vređate sve one narodne poslanike i ljude koji su za njih glasali time što ste vi oslobodioci, a mi okupatori. Hvala.Izvolite, po Poslovniku,

Prekršili ste član 100. Ako želite da učestvujete u pretresu, slobodno učestvujte u pretresu, ali iz klupe učestvujte u pretresu. Ovo je previše, već ličite na gospodina Orlića.Nikome nije stalo do toga da se vraćamo na tu eru parlamentarizma u Srbiji. Vi ste pominjali da želite nešto drugačije da vodite ovu Skupštinu, ovo nije to. Nemojte da nam odgovarate. Dozvolite nama da poredimo sa čime mi hoćemo stvari. Nije važno vaše mišljenje ako ste predsedavajuća. Ako ste narodna poslanica, cenimo da čujemo šta imate da kažete. Sve ovo što ste rekli u redu, vi mislite da ne treba ovako kako mi radimo, nema problema, ali to ćete morati da kažete iz klupe, a ne sa tog mesta, jer to mesto podrazumeva neka pravila. Zbog toga mislim da ste ponovo,

Moja obaveza je da vas zamolim da ne vređate ljude. Niti ste vi oslobodioci, niti su ovi ljudi okupatori. Ako se ljutite i tražite povredu Poslovnika zbog dostojanstva Skupštine kada neko nekom kaže da je francuska pudlica, ja vama kažem da je to što nekog nazivate nacistom, fašistom, okupatorom

stvari.Dajte molim vas, uzdržite se više. Izdržite, znam da je teško, ali to je novo radno mesto. Niko ne voli, znate kada promenite pa onda malo jedan period dok se ne naviknete. Evo novo radno mesto, naviknite se. I uzdržavam se. Nijednom vas nisam isključila. Hoću da čujem sve što imate da kažete i u redu su mi i uvrede, do neke mere i neke granice.Dakle molim vas samo za razumevanje i kolegijalnost. Nemojte to da radite. Nije u redu, ne ni prema ovim ljudima, nego prema svim građanima Republike Srbije koje ovi ljudi predstavljaju.Hoćete da se izjasnimo u danu za glasanje? Dakle, meni zaista nije važno da se izjasnimo o tome. Očigledno je da kontrolišete većinu u ovoj Skupštini. Nije mi važno da se izjasnimo o tome, važno mi je da razumete da se ovde ljudi inspirišu nekim slavnim pobedama u prošlosti koje su važne, jer u sebi treba da pronađemo snagu kada se borimo sa nečim što je očigledno nepravda i što je očigledno jedna situacija u koju ste doveli ne zbog zakona, nego zbog svega drugog, jer ste preoteli institucije.Kada mi to radimo, niko nikog ovde ne vreća sa naše strane. Niko nikog, ali upozoravamo na težinu krize u kojoj se nalazimo. možete u tome prepoznati šta god hoćete, ali nemojte dobacivati i nemojte komentarisati, evo peti put vas molim.Dakle, molim vas poštujte Poslovnik. tome.Gospodin Lutovac, povreda Poslovnika. članica SNS-a, ali ste ovde u funkciji predsednice Skupštine i trebalo bi da vodite računa o tome da štitite poslanike podjednako, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju. Molim vas da ako intervenišete u jednom slučaju kada su u pitanju poslanici opozicione grupacije, da u istom takvom slučaju ili sličnom slučaju reagujete i kada su u pitanju predstavnici većinske grupacije.

Hvala, uvažena predsedavajuća.Reklamiram član 109. da govornik upotrebljava uvredljive izraze i nas zaista to vređa što nas upoređuje sa okupatorima, iako ima među nama ovde mnogih čiji su preci ostavili živote za slobodu ove zemlje. To je prva stvar.Druga stvar, vidim da vas uporno upozorava, van svakakvih pravila predviđenih ovim Poslovnikom, celog dana je toliko dosadan da vas je 50 puta opomenuo da treba da siđete ovde da biste se obratili, iako imate pravo da odgovorite sa tog mesta, jer od vas traži odgovor, ali nisam ga čuo pre četiri dana kad je Nemačka slala rezoluciju i postajala sponzor rezolucije o tome da sve nas, da našu decu, da naše pretke, da nas osude za genocid koji se nije desio i da nas proglase genocidnim narodom. Taj poslanik je sedeo u Bundestagu, sedeo sa nemačkim poslanicima koji su na nas i našu decu želeli da bace najveću ljagu koju može da dobije jedan narod, da smo genocidan narod. Nijedne sekunde taj hrabri gospodin, koji se ovde 50 puta javlja za reč, nije pitao Josipa Juratovića, nije pitao Šidera, nije pitao Rota – zašto to radite mojoj zemlji? I tu je pokazao koliko je hrabar, i tu je pokazao koliko brine o slavnoj prošlosti naše države.Ne tražim da se Skupština izjasni u danu za glasanje. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam.Idemo dalje.Narodni poslanik Vladimir Đorđević. Uvažena predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, pomaže pomaže Bog.Kolege iz SNS, postoji samo jedna istina, a to je da vas Beograd neće, da su Beograđani glasali na zadnjim izborima tako da nemate većinu u Skupštini grada Beograda.Broj vaših mandata vladajuće koalicije SNS i SPS konstantno pada iz izbora u izbore. Godine 2014. ste imali 78 mandata, 2018. svega 56 i konačno 2023. godine 54, odnosno nedovoljno za većinu. Na zadnjim izborima vi ste dozvolili i dovozili za par hiljada dinara da kupujete ljubav novopečenih Beograđana, onih koji se bore za sopstvenu egzistenciju, dok sistemom i dalje vlada ekonomski tigar.U

zahteva. Nema se više vremena za čišćenje biračkog spiska od glasača sa lažnim prebivalištima, koji po zakonu nemaju pravo glasa.Ništa glasa.Ništa nam ne znači dve nedelje prisustva na medijima, kada nosilac izborne liste SNS svaki dan ima ograničen pristup RTS-u, „Pinku“, „Hepiju“ i ostalim medijima ovog režima. Ovo su bili minimalni uslovi za održavanje izbora, bez slučajeva poput Male Krsne, Voždovca i ostalih latentnih pokušaja sabotiranja demokratije u Srbiji, mi sada ne bi ni govorili o ovome.Parodija koja se sada pravi sa Beogradom i Beograđanima pokazuje samo koliko ste tu za svoj narod ili pak za svoje kumove, partiju i bratiju.

Puna su usta Beograda svima, no moram da primetim da sa Beogradom i Beograđanima velika većina ovde nema zaista nikakve veze. Zato mi nećemo učestvovati u ovom skupštinskom rijalitiju i cirkusu koji se sprema, koji je sve drugo, no izbori.Došli

Beograđani na vaše i Hilove izbore neće izaći, a na nama je da otadžbinu odbranimo od ovog sistema i uzurpirane države. Slava Bogu.

pridike drže ljudi čiji je predsednik bio gradonačelnik Beograda, kada se na svaku šupu nadogradilo još dva sprata, pa napravljen cirkus ovde, a na mesto gradonačelnika Beograda došao tako što je zajedno sa socijalistima, JUL-om i ostalima smenio Zorana Đinđića, ali hajde, nije ni bitno.Ono što je bitno, to je još da kaže – Beograđani neće izaći. Pa vaši odbori će izaći, vaši odbori će izaći, zato i šaljete odluku da će svaki odbor pojedinačno donositi odluku. Vaši odbori ne razumeju vaše odluke. Vaši odbori pojedinačno će da izlaze na izbore, jer im je stalo do toga da budu zastupljeni u svojim lokalnim skupštinama. I to je suština svega, i to će da vam se desi. Izlaziće kao grupe građana, izlaziće u nekim koalicijama, pokušavati da se sakriju, a to što vaš lider, ili kolider, zovite to kako hoćete, neće da da svoje ime tim koalicijama, pronaći ćemo vas mi, pa ćemo vam čitati tačno gde ste izašli, ko su vam bili kandidati, na čijim listama, kako su se zvale grupe građana itd.Dakle, izlazićete na izbore, i beogradske i po unutrašnjosti, i to što ste dali poruku odborima da sami odlučuju da li će izlaziti na izbore ili neće pokazuje da vi ni sopstvenu stranku, odnosno koaliciju, zovite kako hoćete, na lokalima, ne kontrolišete, da su da su ljudi razumeli šta ste tražili, da su razumeli da ste dobili ono što ste tražili i da ne razumeju šta se sada dešava i otkud ste to promenili priču za 180 stepeni. Hvala.

ste gradonačelnik u to doba. Mislim, vi ste se prepoznali u tome da ste bili taj gradonačelnik koji je to sve radio, pošto je rekao gradonačelnik.Hajde,

Gospodin preletačević, on nema drugi razlog i nema drugu činjenicu, nego da laže, jer ne može da opravda svoje preletanje, što je gospodin Miloš Jovanović dobro konstatovao. Znači, on uvek ide ka vlasti. Ne treba isključiti kad vi odete da će on opet leteti ka novoj vlasti, ali ga neće primiti. Molim vas da vi ustanete u zaštitu istine, a ne da dozvoljavate da kojekakve laži i gluposti pričaju u ovom domu. Hvala.

da ne zamaram gospodina koji dobacuje, jer znam da je njemu teško da sluša.Dakle, od 1990. do 2005. godine SPO, od 2005. do 2010. Srpski demokratski pokret obnove, od 2014. do 2016. godine Srpska narodna partija, od 2018. do danas POKS, četiri stranke, a ja preletačević, pa ja sam pripravnik za preletačevića ovde. Hvala. Poštovane koleginice i poštovane kolege, rizikujući da već u prvoj rečenici pomalo novosadizujem svoj nastup, morao bih da kažem da je prilično čudna činjenica i analitički, politički, marketinški da se priča o bojkotu izbora svela ili da se dominantno vodi o tome da li se bojkotuju izbori u Beogradu ili ne. Mislim da je duboko nepravično prema svim onim lokalnim samoupravama u kojima izlazimo na izbore.Podsetiću, to je jako nepravično prema Vojvodini. U Vojvodini izlazimo u 44 opštine i grada. Praktično samo u opštini Kula, koja je imala prethodne izbore ne izlazimo, u svim ostalim opštinama i gradovima u Vojvodini izlazimo i to znači da bi određeni delovi biračkog tela, odnosno određeni delovi stanovništva ostali bez svojih reprezenata.Južno od Beograda veliki gradovi poput Niša, poput Užica, poput Čačka, Valjeva takođe bi ostali bez mogućnosti da glasaju za svoje predstavnike. Ja bih vas molio da ovu priču ne beogradizujemo, nego da govorimo sa stanovišta cele države i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Čačku, i Užicu, i u Valjevu, i u Pančevu, i u Subotici žive ljudi. Oni imaju svoja politička opredeljenja i imaju pravo da glasaju o okolnostima punog legitimiteta, odnosno načinom na koji bi izašle sve političke organizacije koje mogu da održavaju političko raspoloženje u biračkom telu. Ako sve vreme budemo beogradizovali stvar i skrajnuli 80 gradova i opština i skrajnuli činjenicu da će 2. juna izaći dve trećine stanovništva, a ne samo ljudi koji žive u Beogradu, mislim da bi se ponašali vrlo nepravično prema svim tim gradovima i opštinama u kojima ti ljudi glasaju.Napokon, kada je u pitanju Beograd i bojkot beogradskih izbora nije odveć logično da bojkotujemo izbore tamo gde imamo najveću šansu da pobedimo, tamo gde realno opozicija ima uporište, jer je to pokazala i dokazala i 17. decembra, a pogotovo u opštinama u Beogradu, jer ne jer ne treba velika politička snaga, ni analitičnost da bi izveli zaključke da bar u sedam beogradskih opština možemo da pobedimo jedinstvenim i sinhronizovanim nastupom.Drugo,

nigde tako opsežno, nigde tako intenzivno nije primenjena kupovina glasova kao u Novom Sadu. Gospodine Jovanov, raspitajte se 19.000 glasova u Novom Sadu i to zna ceo Novi Sad, kupuje lokalni nardkodiler koji se zove Goran Kovačević Goranac. Velika je sramota SNS dolazi na vlast 2012. godine sa podrškom Novosađana od 16%, tih 16% je mera SNS u Novom Sadu, sve preko toga je kupovina glasova. Jel stvarno mislite da održavate vlast u Novom Sadu i u drugim mestima kupovinom glasova? Jel stvarno mislite da odražavate atmosferu i održavate atmosferu u kojoj pobeda SNS moguća jedino angažovanjem kriminalaca koji kupuju glasove?U slučaju Novog Sada to je Goran Kovačević Goranac kao osuđivani narko-diler koji kupuje najviše glasova, a drugi po snazi je Marko Bosanac Boske lični prijatelj predsednika vaše stranke Miloša Vučevića i kandidata za mandatara.Sramotno je to, jel vi stvarno mislite da ostajete na vlasti tako što ćete angažovati kriminalce koji kupuju glasove za vas? Ali, čak i pri tom odnosu snaga u Novom Sadu je opozicija dobila 56% glasova, a stranke vlasti 44% i Novi Sad nije i nikada neće podržavati politiku Aleksandra Vučića. želimo da se borimo. Zato ćemo izaći.Zato želim da peške osvojimo vlast u Novom Sadu jer ćemo krenuti i krenućemo u Begeč, Futog, Veternik, Rumenku, Kać, Budisavu, Kovin, Detelinaru, Limane, proći ćemo sve delove Novog Sada i siguran sam da možemo da stvorimo okolnosti i atmosferu da osvojimo pobedu. Hvala najlepše.

sam brzopleto na prethodnoj sednici reagovao ili jednom međusobnom dobacivanju sa poslanikom Novakovićem ga pitao hoće li on biti kandidat za gradonačelnika, hoće li on, pošto nas stalno ovde vraća na njegove lokalne teme i temu Novog Sada, bio sam siguran da neće međutim hvala bojkotu, izgleda se stvari menjaju zato ste imali govor kandidacioni, dakle kandiduje se čovek za gradonačelnika Novog Sada, a ja sam siguran, pošto je on rekao da mi to… pa naravno, pošto dobacuju i kažu da ćemo da pobedimo. Da, da ćemo da pobedimo, tamo iz poslednje klupe ova dvojica, njima je dosadno.(Aleksandar obožavam vas da slušam sa druge strane. Fasciniran sam. Vi ste, gospodine Jovanoviću, kada već dobacujete, vi ste primer čoveka koji ume da pokaže kako to dijalektika izgleda u praksi. Vi ste praktični dijalektičar na takvom nivou, da zaista vredi slušati, zapisivati i pratiti ono što radite. Ja se vama zaista divim do krajnjih granica.U svakom slučaju, ono što je sada činjenica, a to je da ćemo konačno imati priliku da čujemo izjašnjenje Novosađana o ovome što priča gospodin Novaković. Dakle, kaže mi koleginica Nevena, kaže, imam utisak da sam sve ovo već slušala. Pa, jesmo, u svakom govoru, dve godine prethodne i svaki put u ovom mandatu.Dakle, koliko je puta gospodin govorio sada ne znam, ali svaki put je ista priča bila. Tako da ćemo imati prilike da čujemo sve ovo o čemu je govorio šta kažu građani o tome. Da li su građani zadovoljni o tome kako SNS vodila grad ili nisu. Da li misle da je upravo gospodin Novaković taj koji treba da dobije priliku da ponovo upravlja gradom Novim Sadom. To je bila jedna kako bih rekao magija od upravljanja gradom. Tup, nema bulevara, ćiribu-ćiriba nema bulevara i to je otprilike to.Kada već pričamo o tim asocijacijama na borbu i na Drugi svetski rat i sve ostalo, ima ona poema Kadinjača – voljena zemljo jesi li znala tu je poginuo bataljon ceo i tako dalje. Tako i u Novom Sadu kažu – voljeni grade jesi li znao tu je nestao bulevar ceo, žuta banda ga opljačkala i svako odneo kući po deo. Tako je otprilike to izgledalo, ali je poenta samo da građani Novog Sada znaju da je to alternativa i to je dobro da imaju priliku da se izjasne, da kažu šta jeste, a šta nije.Sve ove teške optužbe, nemoguće da grad Novi Sad ne zna i siguran sam da ne bi glasali za one koji rade ovo o čemu govori gospodin Novaković. Ali, ako se pokaže pak se pokaže pak da SNS ima podršku, a pokazaće se i ako pobedimo na tim izborima, a pobedićemo, onda će se pokazati i to da gospodin Novaković nije iznosio istinu nego da je sa druge strane obmanjivao građane cele Srbije o tome šta se dešava u Novom Sadu.Prema tome, evo, idu izbori, oni su odlučili da na tim izborima učestvuju i ja im na tome čestitam, a kako će građani da se izjasne i o nama i o njima imaćemo prilike da vidimo već 2. juna. Hvala.

dvojica režimskih batinaša samo zato što je delio opozicione flajere protiv izborne krađe partije Miloša Vučevića, batinaše koje novosadska policija prikriva već dve nedelje, a mi znamo da su obojica rođena braća Vučevićeve funkcionerke iz Gradske uprave u Novom Sadu? Koja je to preporuka se zove i kada batinaši bace na zemlju našu poslanicu Maru Puškaš, a onda jedan od njih uzme ciglu da bi je dodatno povredio isto samo zbog toga što informiše građane na ulici o izbornoj krađi koja se sprema? Koja je to preporuka se zove i kada ugostitelj iz Ljubovije doživi to da mu demoliraju lokal samo zato što je opoziciono nastrojen, a po nalogu, kako sam kaže, lokalnog SNS šerifa, zvanog „fanatik“ i visokog SNS funkcionera Branka Malovića? Ne znam ni za tu preporuku ODIHR-a.Kako se zove i kada posmatrači CRTA-e dožive to da im razlupaju auto, takođe ispred nosa policijske stanice, i kada se zna da je izvršilac lice sa krivičnim dosijeom, a opet nikom ništa četiri meseca kasnije? Niko procesuiran, niko kriv. Koja je to preporuka ODIHR-a, gospodo?Kako se zove i kada vlast ne da proveru biračkog spiska kada treba da se utvrdi kako je moguće da desetine ljudi živi u 30 metara kvadratnih ili na livadi ili u vodovodu?Kako se zove kada dokažemo izbornu krađu, kada ceo svet tome svedoči? Borimo se mesecima protiv nje i za minimum izbornih uslova. Vlast je negira evo i danas. Tvrdi da imamo divotu od izbora i presrećne što je postigla sabornost sa 30 poslanika iz decembarske koalicije „Srbija protiv nasilja“?Nas 33, većina narodnih poslanika iz drugog dela te koalicije i sa koalicijom NADA, dakle 46 poslanika, nismo pristali na ovu farsu.Da budem potpuno jasna, meni je drago što ne prebijaju funkcionere drugih partija, ali naše i dalje tuku.Drago mi je što ne tuku decu naših kolega, ali našu i dalje tuku.Iskreno sam srećna što niko nije doživeo šikanu i hajku i progon kakav doživljavamo mi iz Stranke slobode i pravde, ali doživljavamo i sada i sinoć i jutros i baš to nam je potvrda da činimo dobru i ispravnu stvar za borbu protiv ovog režima, nepristajanjem da nam se baca prašina u oči.Nas su građani obavezali, gospodo, na smenu ovog režima, da, tešku, čeličnih živaca i volje, a ne na sabornost, u dogovoru kako da se dođe do novih mandata, jer kako ću ja sada objasniti samohranoj majci Ranki Kašiković iz Subotice i njenoj deci da je njihova mama kažnjena samo zbog toga što je u državnoj ustanovi gde je bila zaposlena odbila da ide na miting SNS? Šta ću ja sada da kažem Ranki i njenoj deci? Da spakuju kofere?Kako da objasnim Dragoslavu Stankovu iz Zelemira da kaže svojoj malenoj ćerki da će im režimske bitange ponovo zapaliti auto ispred sobe, ispred kuće u kojoj su spavali samo zato što se njen tata bori protiv zrenjaninskih kabadahija, ortaka Andreja Vučića i Miloša Vučevića? Gde su tu uslovi? Gde su tu elementarni uslovi za izbore?Ili, kako da objasnim, koleginice i kolege, Danilu iz Niša, malom prvaku, da nije video svoju mamu dve nedelje zato što je štrajkovala glađu u borbi za normalnu budućnost njegovu i njegovih drugara, ali da je sada skroz u da tipovi iz vlasti, koji su joj se tada podsmavali i danas likuju zahvaljujući nekima koji nikada nisu bili toliko hrabri kao Jelena Milošević i Danijela Grujić i prof. Janko Veselinović i Željko Veselinović i Branko Miljuš?Za nas je ovo tužan dan ako se okrenemo unazad i vidimo kakva je jedinstvena prilika propuštena da zajedno, složni i nepokolebljivi izborimo pomeranje izbora samo za nekoliko meseci, do ispunjenja bar minimalnih predizbornih uslova i preporuka, a bili smo na korak, koleginice i kolege, do tog cilja. Ali, ako pogledamo u budućnost, znamo da smo doneli jedinu ispravnu odluku, jedini pravi zalog za budućnost i ostali principijelni i dosledni reči datoj građanima, da na lažne izbore ne izlazimo i da ćemo svakodnevno i dalje ovu prevaru razotkrivati i delegitimisati.Hvala.

radi da baš toliko prihvatimo zahtev opozicije, jer bi to urušilo ceo sistem pre svega lokalne samouprave u Beogradu, iz prostog razloga što postoje rokovi kada se ne formira lokalna vlast, kada se može ići na izbore.Dakle, mogao je da bude 28. april. Rečeno nam je odatle, dakle, poslata nam je poruka da 28. april ne dolazi u obzir zato što je tada holliday

do Vaskrsa.Drugo, nisam to ja rekao, gospodine Jovanoviću, to je rekao neko drugi, pa se raspitajte tamo kod njih. Ja na taj holliday niti idem, niti sam kada išao.U svakom slučaju, nismo bili ni blizu.Što se tiče ovog prozivanja ljudi koji ne mogu da se brane itd. pa se spominje Malović itd, pa dajte jedan dokaz više o tome. Stalno Malović tema, stalno Malović sa nekim podacima kao proverenim, a u stvari apsolutne izmišljotine, bez i jednog jedinog dokaza.Malović dokaza.Malović je problem zato što ih pobeđuje u Pančevu devet godina. Eto, to je problem sa Malovićem. Da ih ne pobeđuje u Pančevu, Malović ne bi bio problem. Prema tome, dajte više, ostavite to po strani.Što se tiče ovih drugih stvari, dakle, još jednom, vaše je pravo da birate da li ćete na izbore izaći ili nećete, ali nijednoj političkoj organizaciji, nijednoj političkoj stranci ni Ustav ni logika ne daju pravo veta na izbore. Dakle, n e možete vi da kažete – ja na izbore ne izlazim, to znači da izbori nisu legitimni, to znači da izbori nisu izbori, jer onda svaka stranka u Srbiji ima pravo to da uradi kad god joj se ne sviđa i kažete ti izbori ne postoje. Izbori i te kako postoje.Na kraju krajeva, kao i u slučaju nekih drugih koji sopstvene odbore nisu uspeli da ubede u svoju politiku, u ovom slučaju ove kolege nisu svoje koalicione partnere sa kojima su zajedno šetali, pretili, biće revanšizma, biće ovog, biće onog, e oni njih nisu uspeli da ubede u svoju politiku, ostali preglasani na predsedništvu sopstvene koalicije i sada kažu – e, to što mi nećemo više da se igramo jer nismo zadovoljni vašim odlukama znači da izbori nisu izbori. Izbori su izbori. Sada, pogledajte na kraju krajeva, građani, samo dva poslednja govora opozicionih poslanika. Jedan najavljuje izlazak na izbore i borbu na izborima i pobedu na izborima, a drugi opozicioni poslanik kaže – izbora nema, to što će biti na izborima to nisu izbori, mi na tome nećemo da učestvujemo.Sada samo zamislite da ste takvima dali da vode zemlju i da su oni formirali Vladu, da oni ovde predstavljaju vladajuću većinu. Dakle, na prvoj krivini su se raspali u param parčad, na prvoj krivini su došli do potpuno oprečnih stavova. To pokazuje tu neozbiljnost. To negde narod, negde u dubini duše oseti i zato im i ne da poverenje, a neće im dati poverenje i da vode lokalne samouprave. Hvala.